Nastavljamo sa radom sjednice Hrvatskoga sabora. - Izvješće o stanju i upravljanju s robnim zalihama za 2007. godinu, s financijskim pokazateljima Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske Vlada podnosi ovo izvješće na temelju članka 6. Zakona o strateškim robnim zalihama. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za gospodarstvo, Odbor za razvoj i obnovu i Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Žele li predstavnici predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Miljenko Pavlaković, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Pavlaković, Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici. Evo prema dostavljenom izvješću o robnim, državnim robnim zalihama za 2007. godinu vidljivo je da se poslovanje u skladu sa Zakonom o strateškim robnim zalihama i propisima važećih za proračun i proračunske korisnike te odluke i zaključke Vlade Republike Hrvatske. Sukladno Zakonu o strateškim robnim zalihama određeno je da strateške robne zalihe stvaraju se za osiguranje osnovne opskrbe i to u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti ili opstojnosti Republike Hrvatske, te o slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko tehnoloških i ekoloških katastrofa. Robne zalihe mogu se koristiti za upućivanje žurne pomoći drugim državama u slučaju katastrofe humanitarne pomoći te u slučaju sudjelovanja snaga Republike Hrvatske u mirovnim i humanitarnim operacijama u inozemstvu. U izvješću je danas skraćeni prikaz godišnjih popisa sredstava robnih zaliha, te prikaz upravljanje robnim zalihama za 2007. godinu. Sukladno zakonskim odredbama, obavljen je redoviti godišnji popis državnim robnim zalihama, s danom 31. 12., popis je izvršen na način da pored popisnih komisija sudjeluju i predstavnici državnog inspektorata i u njima je utvrđeno da manjkova nema. U strukturi strateških robnih zaliha za 2007. godinu najveću vrijednost čini 11 vrsta proizvoda i njih 11 čine ukupno 84% zaliha. I to meso sa 16%, eurodizel sa 14%, mazut 14%, pšenica 13%, mesne, riblje i ostale konzerve 8%, mlazno gorivo 7% i šećer 6%. U 2007. godini izvršena je nabava robe u vrijednosti od 44,4 milijuna kuna i to jastuka, jastučnica i plahti u kompletu od 8 tisuća komada, šatora velikih 320 komada, mlijeka u prahu 50 tisuća kilograma,

autocisterni za vodu 10 komada, vatrogasne naprtnjače 250 komada, metlenice 1000 komada, agregata 11 komada, 3 pumpe za vodu i 40 komada potopnih pumpi. Ono što ste dobili u izvješću jest da je ukupni prihod i primitci u 2007. godini su iznosili 246 milijuna 590 tisuća 393 kune, a ostvareni ukupni rashodi i izdaci su 211 milijuna 765 tisuća 887 kuna. Te je stvaran višak prihoda i primitaka u iznosu od 34 milijuna koji s viškom prihoda iz prethodnih godina čine višak prihoda i primitaka raspoloživih u sljedećem razdoblju od iznosu od cca. od 85.2 milijuna kuna. Navedeni višak prihoda koristiti će se sukladno članku 16. Zakona o strateškim robnim zalihama i to za nabavu strateških zaliha sukladno bilanci u iznosu u iznosu od 75, cca. 75 milijuna kuna te za otplatu zajma od otkupa pšenice od cca. 10 milijuna kuna. U 2007. godini izvršeno je niz aktivnosti a osnovne karakteristike poslovanja bile su redovito vršenje kontrole robnih zaliha, vrijednost strateških robnih zaliha, veće je za 10,3% u odnosu na 2006. godinu, ukupni ostvaren prihod u 2007. godini povećan je za 150% u odnosu za prethodnu godinu a to je zbog činjenice o prodaji merkantilne pšenice prema odluci Vlade Republike Hrvatske. Povećani su naravno i rashodi u odnosu na prethodnu godinu za 196% i to najviše zbog izdataka za nabavu zaliha i otplata zajma. A unatoč svemu tome, ostvaren je višak prihoda u odnosu na rashode od već spomenutih 34,8 milijuna kuna. Također smanjene su obaveze i dugoročna potraživanja, smanjeno je zaduženje povratkom sredstava za otkup pšenice, uplata prihoda ostvarena iz poslovanja sa državnim robnim zalihama je također sve ukupno stavljeno na jedinstveni račun državnog proračuna, znači kompletno funkcioniranje je kroz državnu riznicu. Izvršeno je obnavljanje strateških robnih zaliha, kukuruza i pšenice, radi očuvanja kakvoće. na nedavnoj održanoj međunarodnoj konferenciji o upravljanju u kriznim situacijama i robnim zalihama u Pragu, pred cca. mjesec dana, mogu ovdje ponosno pred ovim Visokim domu reći da upravo je Republika Hrvatska dobila domaćinstvo za 2009. godinu za jednu takvu konferenciju i to upravo na vrijednostima naših izlaganja koje su bili u Pragu i naravno i iskustva o upravljanjem sa robnim zalihama a naročito u kriznim situacijama. Tako da je to zasigurno i jedna pohvala Republici Hrvatskoj na način na koji način funkcioniraju robne zalihe kod nas. Evo ja vam se zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Prelazimo na raspravu i otvaram raspravu. Prvo rasprava po klubovima. U ime Kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Izvješće o stanju i upravljanju državnim robnim zalihama definitivno tema je koja potpuno opravdano izaziva poseban interes iz čitavog niza razloga. Međutim, u ovom trenutku ne zbog njezine iznimne strateške važnosti u kriznim trenucima za državu, a to su ratno stanje, prirodne nepogode, ekološke katastrofe i sl., nego zbog cijelog niza afera i mogućeg kriminala koje su pratile ili prate poslovanje Ravnateljstva za robne rezerve, a koje su uglavnom bile skrivene ili se skrivaju od očiju javnosti. Naime, temeljem članka 6. Zakona o strateškim robnim zalihama Vlada Republike Hrvatske jednom godišnje podnosi izvješće Hrvatskom saboru i upravljanju robnim zalihama. Prvo izvješće Vlade Republike Hrvatske o stanju … /Govornik se ne razumije./ … robnim zalihama nakon 1999. godine, Saboru je podnijeto tek prošle godine i to za razdoblje od 2000. do 2006. i to na inzistiranje i Kluba zastupnika HNS-a i ostalih zastupnih dijela zastupnika u Hrvatskom saboru. Rasprava o tom izvješću ovdje u Saboru te povremena otkrića novinara pokazala su sliku nereda, kako upravljanja državnim robnim zalihama od strane ravnateljstva, tako i odnosa Vlade Republike Hrvatske prema tom strateškom segmentu u životu države. Nakon provedene rasprave u ovom Visokom domu gotovo cijela zainteresirana javnost je očekivala da će policija i državno odvjetništvo, pored akcije Indeks, Maestro i ostalih, pokrenuti i raščišćavanje stanja i utvrđivanja stvarne visine štete u robnim zalihama. Činjenica je, a tadašnjim izvješćem i raspravom je utvrđena i sumnja da je iz robnih rezervi raznim privatnim poduzećima darovano najmanje milijardu kuna hrvatskih poreznih obveznika. U sklopu svih negativnih događanja i konačno smjenom dva ministra u dva ključna ministarstva, ministarstvo policije i pravosuđa, očekujemo da će državno odvjetništvo pokrenuti akciju i u raščišćavanju stanja u robnim rezervama, za koju akciju predlažemo naziv Darovnica. Naime, odnos Vlade Republike Hrvatske prema onima koji robne rezerve tretiraju kao samoposluživanje bez kase i blagajne za naplatu uzete državne robe, može se nazvati jedino kao darovnica. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke jednostavno ne želimo vjerovati i osuđujemo uopće i mogućnost da se milijarde kuna državnog novca može odletjeti u vjetar, a da se to smatra sitnim poslovnim propustom, omaškom ili zaboravljivošću odgovornih u Ravnateljstvu za robne rezerve. Kome je u interesu da se višegodišnje uništavanje državne imovine gurne pod tepih i zaborav? Ja želim ovom prilikom podsjetiti samo na dio sustava nemara prema imovini poreznih obveznika. Naime, 2004. godine iz robnih rezervi otpisuje se 197 milijuna kuna potraživanja države od privatnih poduzeća kojima se u godinama prije toga prodala roba iz robnih rezervi, a oni to nisu platili. Naravno, prije otpisa te firme su otišle u stečaj ili su likvidirane ili je sud pobio tužbu Ravnateljstva za robne rezerve za naplatu potraživanja ili otpis od posebne odluke Vlade Republike Hrvatske za intervenciju iz robnih rezervi prema nekoj tvrtci u Hrvatskoj. 2005. otpisuje se 118 milijuna, 2006. 119, 2007. 45 milijuna. Ukupno cca 480 milijuna kuna nenaplaćenih potraživanja iz robnih rezervi za četiri godine nakon bezuspješnog sudskog postupka protiv svih onih koji su iz samoposluživanja robnih rezervi otišli s robom, a ne zaustavivši se na blagajni. Ovome treba dodati još 332 milijuna potraživanja koja se nisu naplatila nego su se pretvorila u vlasničke udjele države u poduzeća koja su dugovala za robu iz robnih rezervi. Tome treba dodati još 259 milijuna kuna potraživanja koja se još uvijek vode kao živa, 105 za kamate te još cca 95 milijuna dugoročnih potraživanja sumnjivih i ostalih potraživanja. Za očekivati je da ćemo dobar dio tih potraživanja u narednim godinama iščitavati u godišnjim izvješćima kako se otpisuju jer se nisu mogla naplatiti. Naravno, ti otpisi zbog nenaplaćenih potraživanja za prodane robne zalihe ne idu na dušu sadašnjem ravnatelju robnih zaliha, gospodina Tomića i to posebno podcrtavam i naglašavam. Rezultat je to katastrofalnog rada sa robnim zalihama u prethodnim godinama, a po našoj ocjeni pretežan dio dubioza je još i prije 2000. godine. Da li se netko iz kontrolnih državnih službi uopće pozabavio tim problemom? Da li je netko postavio pitanje da li su robne zalihe prodavane najboljim ponuđačima temeljem natječaja? Da li su od njih traženi adekvatni instrumenti i osiguranje plaćanja za preuzetu robu? Po kojoj cijeni se roba uopće prodavala u trenutku kupoprodaje? Kolika je ta cijena u odnosu na onu po kojoj je Ravnateljstvo za robne zalihe kupovalo robu kada je njome popunjavalo državne zalihe? Očekivali smo da će poslovično pedantna, savjesna i odgovorna državna revizija u svojim nalazima dati odgovore na njih. U nalazu revizije npr. za 2004. godinu nije ni spomenuto da je u toj godini otpisano 197 milijuna kuna potraživanja. I to u godini u kojoj je sav njihov ulazni i izlazni promet bio na razini 130 do 140 milijuna kuna. Znači 50% manje prometa nego manje prometa nego što su otpisali u toj godini. Državna revizija u nalazu za 2005. godinu uopće ne spominje otpis od 118 milijuna kuna nenaplaćenih potraživanja. Na naše iznenađenje, za 2006. godinu u nalazima državne revizije više ni nema Ravnateljstva za robne rezerve. Ni slova o njima. Činjenica je da suradnja s Ravnateljstvom za držane robne zalihe je jedna od najunosnijih djelatnosti kojom bi se svatko poželio baviti. Činjenica je da se državne robne zalihe mogu nekažnjeno pustošiti, ali i da nitko od odgovornih za njihovo poslovanje ne mora odgovarati. Kolega Željko Vincelj, kao novoimenovani član Savjeta za robne rezerve, na sastanku u srpnju tražio je i Savjet mu je obećao, međutim do danas nije dobio odgovore na mnoga pitanja, a samo da spomenem neke. A to je: naziv svih pravnih osoba koje duguju Ravnateljstvu za robne zalihe po svim kategorijama, sva otpisana potraživanja po svim kategorijama i konkretnim iznosima. Kod pretvaranja u vlasnički udio, umjesto ili uz godinu podizanja tužbe trebalo je navesti godinu pretvaranja potraživanja u vlasnički udio, postotak postignutog vlasničkog udjela u poduzeću koje nije platilo robu iz robnih zaliha i slične informacije. S obzirom da od 7. mjeseca nije dobio nikakav odgovor, bit ćemo prisiljeni i upotrijebiti … /Govornik se ne razumije./ … zastupnička pitanja, što međutim u konačnici ne znači da ćemo dobiti i konkretne odgovore na postavljena pitanja. Nenaplaćena odnosno otpisana potraživanja su samo jedan u nizu problema vezanih uz robne zalihe. Bilancom strateških robnih zaliha koju je Vlada donijela u lipnju 2000. godine, utvrđene su robe koje čine strateške robne zalihe te teritorijalni razmještaj roba. Tom bilancom utvrđena je vrijednost potrebnih strateških robnih zaliha u iznosu od milijardu i 104 milijuna kuna. Za koga je i kako rađena ta bilanca ako je te godine ravnateljstvo imalo u robi 17,9% potreba koje su utvrđene bilancom strateških robnih zaliha. Pri tome je stanje strateških zaliha pojedinih roba kao što su mesne i riblje konzerve, mlijeko u prahu, spremnici za vodu, sanitarna oprema da sada ne nabrajam, a dobro znamo o čemu se radi, značajno manja utvrđenih potreba, ali je zato stanje strateško stanje šećera četiri puta veća od potrebe. Dakle strateške robne zalihe nekoliko puta manje od potrebnih po bilanci, a tržišne su neprimjerno velike. Ukupno u toj godini kada je Vlada Republike Hrvatske donijela bilancu u robnim zalihama, bilo je 649 milijuna robe, 2005. 530, 2006. 400, 2007. 218 milijuna. Znači pet puta manje od onoga što je odredila Vlada Republike Hrvatske. I postavlja se pitanje u čemu je problem. Da li je u tome što nije bilo ni spremnosti, niti novaca od Vlade Republike Hrvatske da realizira ono što je i sama odredila ili Vlada treba reći i nama i ravnateljstvu za robne zalihe da bilanca od prije četiri godine ne valja, da smo pretjerali, da su danas druga vremena, da ne trebamo čuvati u robnim rezervama milijardu i 100 milijuna kuna robe jer nema te nevolje koja bi nas mogla zadesiti pa da nam ta roba zatreba. Nebriga u državnim robnim zalihama nakon propalih potraživanja i poraznih bilanci, na žalost nije kraj. Vlastita skladišta su nam popunjena svega 30-tak posto. Neka su stara, ne održavana ili uopće ne odgovaraju svrsi ili su dana nekome u najam. Zašto ih se ne osposobi za funkciju ili ne proda? Jesu li izvršene sve moguće dislokacije roba u vlastito skladište kako ne bi zjapila prazna, a negdje drugdje plaćamo najam i kada plaćamo najam po kojim kriterijima mi ta skladišta unajmljujemo? Ima čitav niz otvorenih pitanja da sada ne spominjem izvoz pšenice prošle godine, uvoz ove godine, izvoz navodno 200 tona iz robnih rezervi po 100 eura, uvezli smo početkom ove godine po 250, sami sebi smo podigli cijenu 150%. Manje-više stvari su poznate, ali mi u klubu Hrvatske narodne stranke nadamo se da ćemo na neka od ovih pitanja koja smo iznijeli u ovoj raspravi, da ćemo dobiti odgovore od odgovornih. I zaključno. Predlažemo glavnom državnom odvjetniku gospodinu Mladenu Bajiću i postavljam mu pitanje, kada će pokušati kazneno procesuirati one koji su za takvo stanje odgovorni u robnim zalihama, bilo da se radi o državnim dužnostima ili odgovornima u tvrtkama koji su kao najkvalitetniji ponuđači pod navodnicima "najkvalitetniji ponuđači" održali i kupovali robne zalihe, a zatim ili otišli u stečaj ili još uvijek nisu podmirili svoju obvezu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo tri ispravka netočnih navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Frane Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa netočno je da se može pustošit kako ste vi to rekli, robne zalihe i biti nekažnjen zbog toga ili zloupotrebljavat poziciju i biti nekažnjen zbog toga. Sva saznanja koja vi imate jednostavno možete odnijeti državnom odvjetniku i reći mu o tim saznanjima pa neka se utvrdi činjenica. Ne možete tako ni paušalno govoriti, ako imate stvarno neka saznanja onda konkretno odnesite to državnom odvjetniku ili dajte nekome tko će to umjesto vas odnijeti državnom odvjetniku i tvrditi o čemu se radi. Ali nitko ne može biti nekažnjen zbog takvih radnji. Prema tome, to je netočna tvrdnja. Zahvaljujem. Drugi ispravak netočnog navoda, Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega čitav niz netočnih optužbi iznosi na račun robnih zaliha, upravljanja robnih zaliha, pored ostalog isto nekažnjeno pustošenje i sl. Međutim treba reći da upravo obrnuto, 2004. i 2005. da su robne zalihe podnijele čitav niz tužbi za sve one koji nisu vratili i ono što su uzeli iz robnih zaliha da su rađene kompenzacije, dakle maksimalno ono što se moglo izvući iz firmi koje su pred stečajem ili sl. i mislim da je od 2004. da se vrlo dobro radi. A to što ste vi imali informacije krive zahvalite vašem predstavniku iz vaše stranke u to vrijeme, koji je došao samo na konstituiranje Savjeta za robne zalihe, poslije toga se nije pojavio, ali zato je od svih nas rekao ja mislim jedno stotinjak puta više medijima

to je velika razlika i želio bih shvatiti pozornost da stvarno od 2004. godine na dalje da je ravnateljstvo robnih zaliha podnijelo kaznene prijave protiv svih odgovornih koji su pod navodnicima, da su miševi, štakori, ptice i golubovi pojeli robne zalihe dobili kaznene prijave, no međutim do danas još nisu doživjeli pravomoćne sudske presude. Stvar je u pravosuđu koje nije našlo za shodno da evidentiranu krađu i lopovluk pa čak i fosne u silosima koje su se zatekle, nije našla … /Ne razumije se./ … pa i neke stečajne upravitelje, ja ću reći iz primjera "Poljoprometa" Virovitice. Zahvaljujem. Idemo dalje s raspravom. U ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, kolege i kolegice zastupnici. Dozvolite da u vezi ovoga izvješća, a to je Izvješće o stanju i upravljanju s robnim zalihama i financijski pokazatelji u 2007. godini 2007. godini koje smo dobili i koje imamo pred sobom, da kažem da ako bi gledali prema važećim propisima po kojima one rade, moglo bi se reći da su radile dobro iz ovoga izvještaja je to tako napisano. Međutim suština zbivanja u praksi je sasvim drugačija. Prvo poslovanje koje se odvijalo sukladno ovim propisima važećim za proračun, za proračunske korisnike, Zakonom o strateškim robnim zalihama i odlukama i zaključcima Vlade, to poslovanje predlagano je prvenstveno od strane ravnateljstva robnih zaliha jer je to njihova i obveza. Također bilancu strateških robnih zaliha donosi Vlada na prijedlog ravnateljstva. Zato za upravljanje i korištenje robnih zaliha za Vladu je posao koji po meni obavlja na prijedlog ravnateljstva. Izvješće koje imamo pred sobom, daje i veliku odgovornost za ono što se dešavalo u 2007. godini upravo ravnateljstvo robnih zaliha, premda je ključne odluke donosila Vlada. Ne ulazeći u ispravnost i točnost načina rada i godišnjeg popisa roba državnih robnih zaliha iz izvješća je vidljivo da kod 69 skladištara od ukupno 82 lokacije na 61 ili 74% su sudjelovali predstavnici državnog inspektorata ili ovlašteni djelatnici ravnateljstva robnih zaliha. Na 21 mjestu popis su obavili sami skladištari državnih robnih zaliha. Ovako kada gledamo postavlja se pitanje koja su to skladišta gdje se formalno išlo na povjerenje skladištara i koje robe se tamo skladište, jer upravo ovo što je sada malo prije bilo govora još uvijek zvone afere sa pšenicom u robnim zalihama, prevare su bile prisutne i uz kontrolu od strane državnih službenika, upravo prazni silosi u pregledu izgledali su kao puni, jer su na vrh stavljane pregrade, što je gospodin Dakić sada i rekao na kojim bi se stavila pšenica da bi se dobio jedan vizualni efekt, a ustvari cijeli silos je bio prazan. Prema tome, bilance i ono što imamo je vrlo bitno da znademo koliko je toga i s čime to raspolažemo. Ako imamo povjerenja da ne moramo biti baš mi tamo, nego samo oni koji čuvaju to, onda može se desiti i neki drugi slučajevi. Upravo pitanje tih podataka poslije takvih, ne znam popisa roba i svega ostaloga, je vrlo diskutabilno, jer pitanje tih točnosti podataka i stanje u skladištima robnih zaliha je vrlo bitno upravo zbog toga što ću ja sada dati jedan primjer koje je iz priopćenja Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja od 5. veljače 2008. godine, ministarstvo je dalo priopćenje u vezi stanja zaliha merkantilne pšenice i bilanci potrošnje do naredne žetve 2008. godine. Zašto je ono davalo to? Zbog informacije koje su se pojavile o navodnom nedostatku određenih količina pšenice do početka žetve 2008. godine. I upravo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja odbacilo je tada u tom priopćenju takove navode, jer posjeduje relevantne podatke o stvarnim zalihama pšenice i brašna koje ukazuje na dostatnost do početka žetve 2008. godine. Ova izjava nastala je, tako piše u priopćenju, na temeljima očitovanja silosa, odnosno skladištara o stanju pšenice i brašna sa datumom 1. veljače 2008. godine., te je utvrđena zaliha pšenice od 253 tisuće i 210 tona, što osigurava kaže potrošnju do 10.07.2008. godine ili nove žetve. Tata uvrijeđeno ministarstvo na piranje u dnevnom tisku i izjave nekih institucija, da će nedostajati određene količine pšenice do nove žetve, to i opovrgava jer kažu prikupljeni podaci pokazuju suprotno. Također kaže da nisu uključili podatke iz državnih robnih zaliha, jer nisu u njihovoj nadležnost. Nasuprot ovom priopćenju ministarstva, zbivanja u narednom razdoblju su drugačija i 100 tisuća tone pšenice odlukom Vlade bilo je treba se uvesti, bilo je odobreno da se uvozi i upravo vidimo da je sve to bilo u suprotnosti s priopćenjem i izračunima ministarstva. Eto toliko sam vam htio pokazati primjer o stanju u skladištima i njihovoj točnosti, kao i potrebitim kontrolama i godišnjim popisima. Zato mislim da bi robne zalihe ozbiljnije trebale pristupiti godišnjem popisu i da ne može se dozvoliti da se to ostavi nekima, ne znam na dušu, da oni popišu, a mi ćemo to prihvatiti, kao tamo se to nalazi. Sljedeća stvar koja je vidljiva iz ovog izvješća da je vrijednost robnih zaliha u 2007. godini strateški porasla, a tržišnih pala, te je u ukupnom iznosu manja za 45,34%. Strateške robne zalihe su veće za 10,33%, nabavka ovdje se spominje nekih roba, mlijeka u prahu, riblje konzerve i još tamo ima navodi se, dok su tržne zalihe smanjenje za 91,02% u odnosu na 2006. i to uslijed prodaje pšenice na domaćem tržištu i prodaje u u izvozu sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske. Interesantno je robne zalihe uvijek spominju u takvim situacijama Vlada je donijela, Vlada je ta koja je. E sada postavlja se pitanje, zašto Vlada donosi takove odluke? Dali nisu tamo ljudi koji možda nisu toliko upućeni, jer upravo u ovom segmentu rada ravnateljstvo robnih zaliha je predlagač Vladi mislim da ono nije bilo na visini zadatka kada je preložilo izvoz pšenice u 2007. godini po niskim cijenama znamo, što je kasnije rezultiralo potrebom uvoza pšenice prije žetve 2008. zbog zbog uočenog nedostatka, a po cijenama koje su bile skoro duplo veće. Da su procjene ravnateljstva, a i Ministarstva poljoprivrede bile dobre, upravo zadržavanje prodaje 99 tisuća 237 tona pšenice koja je otišla u izvoz u 2007. godinu, spriječilo bi uvoz ovih 100 tisuća tona pred žetvu koja je tada upravo i imala najvišu cijenu. Uvozna pšenica pred žetvu je imala najvišu, obično pšenica pred žetvu ima najveću cijenu. Trebalo je mislim šta raditi, pa trebalo je samo pratiti cijene pšenice. Recimo ja sam si dao malo truda, pa sam tamo vidio da u 2006. godini na kraju je 0,98 kuna po kilogramu bila cijena pšenice. U 2007. godini u prvih sedam mjeseci taj rast cijene pšenice od kilograma je išao od 1,06 do 1,17 kuna po kilogramu. Nakon žetve koja je bila loša u svijetu, u isto vrijeme znalo se da je i kompletna i u svijetu najniže su bile zalihe pšenice tada bio je i jedan evidentni rast, 8. mjesec, kuna 47, 9. mjesec kuna 58 kg, 10. kuna 66, 11. mjesec kuna 73, 12. mjesec kuna 94., došlo je do 2 kune ta pšenica koju smo mi prodali, onako olako. Praćenje ovih cijena, kretanja cijena pšenica, ravnateljstvu robnih zaliha je trebalo motivirati da njihov prijedlog prema Vladi bude da se pšenica u 2007. godini ne prodaje u izvozu. Sve ove transakcije sa pšenicom dovele su da je pšenica i u strukturi strateških roba pala, znači da smo u početku ove 2008. godine i ostali bez strateških zaliha pšenice i tek smo ih sada, koliko znadem, popunili sa rodom 2008. godine. Isto pitanje skladištenja, to koliko je skladištenje iskorišteno, evo vidjeli smo iz ovih podataka, ne znam 34%, ostalo ono što 54 se iznajmljuje, 12% nije prihvatljivo, mislim da i u tome segmentu trebamo stvoriti takva skladišta i dovesti na nivo europskih jer kod nas već i dolaze europske komisije i za robne zalihe biti će potrebna određena skladišta koja će zadovoljavati uvjete da bi se moglo to i održavati održavati ta roba. I u sklopu onoga izrade, nedavno smo raspravljali o Zakonu o skladišnici, trebamo upravo bi i robne zalihe, odnosno Vlada trebala vidjeti šta se može sa tim skladištima koje nekome iznajmljujemo, ja ne znam tome, da bi u sklopu Zakona o skladišnici upravo bila garancija, određene garancije da ljudi koji rade, koji bi htjeli uskladištiti tu robu i zadržati ju da i imaju gdje, jer pitanje šta će se dešavati ako se roba, ne znam skladišti u firmi koja tu robu prerađuje, tu pšenicu prerađuje itd., a da ti kažeš sada ja ću tu dati skladištiti robu, zadržati, čekati cijenu a u isto vrijeme ti ćeš mi tu držati a taj bi htio najradije to vjerojatno kupiti kada je najjeftinije. Zato mislim da pitanje skladištenja i ovih skladišta koje postoje treba povezati sa onom idejom oko Zakona o skladišnici i održavanju tih roba. I na kraju usprkos navedenim zaključcima u izvještaju o pozitivnom poslovanju državnih robnih zaliha, ja nisam ulazio u ovo o čemu je čemu je prethodni kolega govorio ali ovo što piše u ovom izvještaju, prodaja 100 tisuća tona pšenice u izvoz u 2007. godini dovela je do poremećaja i povećanja cijena proizvoda od brašna i direktnog poskupljenja za potrošače, građane Hrvatske, roba, kruha i ostalih roba koje su vezane uz pšenicu i na direktan način povećanja inflacije. Mislim da sve to je otežalo i životni standard građana u 2008. godini i zato klub SDP-a ne može prihvatiti ovo Izvješće o stanju upravljanja robnim zalihama u 2007. godini. Hvala.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 U ime Kluba HSS-a, uvaženi zastupnik Zdravko Kelić. Izvolite.

upravljanje robnim zalihama mora biti pod sustavnom kontrolom. U tom smislu smatrao u HSS-u da je i ovo izvješće korak u tome smjeru, kako bi se izbjegle špekulacije koje su se vezano uz stanje robnih zaliha pojavljivale u dijelu medija. Naime, obzirom na financijsku krizu koja potresa svijet, te klimatske promjene koje će sve više utjecati na živote građana, bilo zbog, kako najavljuju meteorolozi pojačanja intenziteta i učestalosti vremenskih nepogoda, bilo zbog proizvodnje alternativnih goriva što je i prije nekoliko mjeseci povisilo cijenu nekih žitarica za nekoliko puta, upravo robne zalihe u tom smislu predstavljaju određenu sigurnost u mogućnosti intervencije zbog stabilizacije cijena na tržištu. S druge pak strane zbog izvanrednih vremenskih pojava koje možda ne baš sutra, ali u doglednoj budućnosti zbog klimatskih promjena, nažalost možemo očekivati u pogođenim dijelovima, po svojoj će prilici biti potrebna brza i sigurna opskrba stanovništva nužnim potrepštinama. U lipnju 2004. godine, Vlada je donijela bilancu strateških robnih zaliha, kojima je određena vrsta, naziv i količina robe, te osnovni i teritorijalni razmještaj, plan i rokovi popune roba, koje čine strateške robne zalihe nužno potrebne za život ljudi, naftni derivati i sirovine potrebne za proizvodnju u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, ili za zbrinjavanje stanovništva u slučaju velikih prirodnih nepogoda. Iz izvješća je vidljivo da je osnovna karakteristika poslovanja državnih robnih zaliha, u ovom izvještajnom razdoblju povećanje prihoda poslovanja uplata prihoda ostvarenih iz poslovanja državnim robnim zalihama na jedinstveni račun državne riznice, povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine, smanjenje dugoročnih potraživanja, smanjene obveze, te smanjenje rashoda poslovanja, godišnji popis sredstava i izvora sredstava državnih robnih zaliha na dan 31. 12. 2007. godine obavljeno je kod ukupno 69 pravnih osoba, skladištara državnih robnih zaliha. A u inventuri su osim inventurnih komisija sudjelovali i predstavnici državnog inspektorata te ovlašteni djelatnici ravnateljstva robnih zaliha. Obrađeno je ukupno 82 inventurne liste i zapisnika o provođenju godišnjih popisa, kod ukupno 69 pravnih osoba skladištara, državnih robnih zaliha. U financijskom pregledu, ukupni prihodi poslovanja iznose nešto više od 246 milijuna kuna, a ukupni rashodi i izdaci iznose nešto više od 211 milijuna kuna. poslovanja u odnosu na 2006. godinu kada je bio 27 milijuna kuna za 2007. godinu iznosi više od 34 milijuna kuna. Izvješće donosi pregled potraživanja na dan 31. 12. 2007. godine u iznosu od 874 milijuna kuna, koja se sastoji od kratkoročnih i dugoročnih potraživanja. Obveza na dan 31. 12. 2007. godine iznose više od 225 milijuna kuna, dok su godinu prije iznosili više od 527 milijuna kuna. Najveću obvezu čine kreditna sredstva doznačena za otkup pšenice u 2004. godinu u iznosu od 223 milijuna kuna. Sveukupna vrijednost roba, državnih robnih zaliha, strateških i tržnih na dan 31. 12. 2007. godine iznosi više od 218 milijuna kuna, što je za 45% manje nego 2006. godine a vrijednost skladišta je 118 milijuna kuna što je za 3,5% manje u odnosu na prošlu godinu. Strateške robne zalihe 2007. godine su za 10% veće u odnosu na 2006. a do povećavanja je došlo uslijed nabave roba kao što su mlijeko u prahu, cjelodnevni suhi obrok, deset višenamjenskih autocisterni za vodu, veliki šatori i ostale strateške robe. Državne zalihe su manje u 2007. godini nego godinu prije i to uslijed prodaje pšenice na domaćem tržištu, pšenice za izvoz i sjemenske pšenice te ostalih roba sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske. Robne zalihe čine tržišne zalihe sa 9% i strateške zalihe sa 91% učešća. U stvarnoj strukturi strateških zaliha u 2007. godini najveću vrijednost čini 11 vrsta proizvoda što je 84% ukupnih zaliha dok ostali proizvodi čine samo 16%. Najveću vrijednost čini meso 16% te eurodiesel 14 i mazut 14 a zatim pšenica sa 13%, mesne i riblje konzerve 8%, mlazno gorivo 7 i šećer 6%. Tijekom 2007. godine izvršena je prodaja pšenice temeljem odluke Vlade a također je izvršena prodaja tržišnih zaliha sjemenske pšenice. Izvršena je i prodaja roba temeljem javnih natječaja o prodaji tržišnih robnih zaliha kao i nabava. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o obnavljanju strateških robnih zaliha kukuruza sklopljeni su ugovori o obnavljanju i istim ugovorima predano je na obnavljanje ukupno 13 milijuna i 492 tisuće kilograma kukuruza čiji je rok povratka 1.12.2008. godine. Također je sklopljen ugovor i o obnavljanju pšenice kojim je predano na obnavljanje nešto malo manje od 7 milijuna kilogram pšenice a čiji je rok povratka bio 31.8.2008. godine. Tijekom 2007. godine program održavanja skladišnog prostora za smještaj robnih državnih zaliha realiziran je sukladno raspoloživim sredstvima ostvarenim kod poslovanja s robnim zalihama te sredstvima iz državnog proračuna za pokriće fiksnih troškova vlastitih skladišta i njihove tekuće održavanje. Dio slobodnih skladišta dat je u zakup te je po toj osnovi ostvaren prihod u iznosu nešto većem od 6 milijuna kuna. A pored vlastitih skladišta ravnateljstvo ima i ugovoreno pravo korištenja na skladištima na području cijele Hrvatske po različitim namjenama. U izvještajnom razdoblju ravnateljstvo je pokrenulo ukupno 11 pravnih postupaka u cilju naplate svojih potraživanja. Pokrenute su četiri tužbe u iznosu nešto većem od 2 milijuna kuna. Predviđena su potraživanja u stečajnu masu za dvije tvrtke u iznosu većem od 9 milijuna kuna. U upravnom postupku donijeta su dva upravna rješenja te su pokrenuti kazneni i prekršajni postupci za tri tvrtke. Zaključno ću reći da sve navedene pokazatelje da se u ovom izvještajnom razdoblju s državnim robnim zalihama upravljalo bolje nego do sada pokazuje to povećanje prihoda poslovanja, povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine, smanjenje dugoročnih potraživanja, smanjene obveze te smanjenje rashoda poslovanja.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, ravnatelju ravnateljstva, kolegice i kolege zastupnici. Evo, pred nama se nalazi Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2007. godinu sa financijskim pokazateljima poslovanja za isto razdoblje kojeg će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati u svim njegovim segmentima, prvenstveno iz razloga što se radi o izvješću koje na jedan cjelovit i kvalitetan način prikazuje stanje, upravljanje i poslovanje robnim zalihama Republike Hrvatske. Prethodnome treba pridodati i činjenicu kako su Vlada Republike Hrvatske koja je zadužena za upravljanje robnim zalihama te Ravnateljstvo za robne zalihe koje predstavlja jednu od upravnih organizacija Ministarstva gospodarstva i koje obavlja upravno-administrativne i operativno-stručne poslove u potpunosti poštivali važeći Zakon o strateškim robnim zalihama i odredbe državnog proračuna te postupali sukladno bilanci strateških robnih zaliha koju je Vlada Republike Hrvatske napominjem donijela u lipnju 2004. godine, i konačno sukladno Godišnjem programu strateških robnih zaliha za 2007. godinu. Prisjetimo se kako to nije bio slučaj u razdoblju do 2004. godine kada su se uz poslovanje robnih zaliha vezivale mnoge afere zbog netransparentnog i neodgovornog odnosa prema imovini Republike Hrvatske, ali o tome nešto više kasnije. Naime, u poslovanju sa državnim robnim zalihama svi subjekti koji se pojavljuju, dakle od onih koji upravljaju robnim zalihama preko onih koji obavljaju upravne i stručne poslove i gospodarske poslove do onih koji sa prethodnima ugovaraju određene gospodarske aktivnosti dužni su se pridržavati odredbi Zakona o strateškim robnim zalihama propisa važećih za proračun i proračunske korisnike te odluka i zaključaka Vlade Republike Hrvatske. Dakle, dužni su postupati na jedan transparentan i vjerodostojan način te u duhu dobrog gospodarstvenika, jer u protivnom imat ćemo ponovno neželjenu situaciju i neodrživo stanje u ovom segmentu državnog djelovanja kako smo imali do 2004. godine kojeg je Vlada Republike Hrvatske predvođena Hrvatskom demokratskom zajednicom imala snage i volje dovesti u potpuni red. Dakako, uvođenje reda u poslovanju sa robnim zalihama svoj veliki doprinos od Vlade Republike Hrvatske dalo je i Ravnateljstvo za robne zalihe te savjestan, odgovoran i stručan rad njegovih službenika. Stoga koristim ovu prigodu čestitati i zahvaliti se svim službenicima ravnateljstva na čelu sa njihovim tadašnjim a na svu sreću i današnjim ravnateljem gospodinom Tomislavom Tomićem. Uloga i značaj robnih zaliha svake države pa tako i Republike Hrvatske je iznimna i od strateške je važnosti, prvenstveno radi svoje društvene, socijalne i humanitarne dimenzije. Strateške robne zalihe što je regulirano i samim Zakonom o strateškim robnim zalihama stvaraju se u mirnodopskim i uobičajenim uvjetima življenja kako bi se osigurale dovoljne količine određenih prehrambenih proizvoda i drugih roba namijenjenih zadovoljavanju potreba za osnovnom opskrbom stanovništva pojedinih područja Republike Hrvatske i to u slijedećim neželjenim okolnostima, u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske i u slučajevima velikih prirodnih nepogoda te tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa koje bi mogle zadesiti određena područja naše domovine. Dakle, nastupom spomenutih kriznih situacija zbrinjavanje i opskrba stanovništva isključivo se odvija putem strateških robnih zaliha do potpune normalizacije stanja odnosno do obnavljanja uobičajene proizvodnje i redovite opskrbe stanovništva ugroženih područja. Međutim, robne zalihe se mogu koristiti i za upućivanje humanitarnih pomoći. Drugim državama u slučajevima katastrofa ili u slučajevima sudjelovanja snaga Republike Hrvatske u mirovnim i humanitarnim misijama međunarodnog karaktera. Iz izvješća je vidljivo da je takvih aktivnosti bilo i tijekom izvještajnog razdoblja odnosno tijekom 2007. godine. Smatramo veoma važnim napomenuti činjenicu kako se strateške robne zalihe napominjem ne mogu koristiti za otklanjanje poremećaja i nestabilnosti na tržištu pojedinih proizvoda čisto radi karaktera i svrhe zbog kojih se strateške robne zalihe i stvaraju. stvaranje, obnavljanje, uporaba i korištenje robnih zaliha te osiguranje skladišnih prostora za njihov smještaj i čuvanje provodi se sukladno Bilanci strateških robnih zaliha. iz Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice još jednom želimo naglasiti kako je Bilancu strateških robnih zaliha donijela Vlada Republike Hrvatske tek 2004. godine, dakle u prvom mandatu Vlade na čelu sa premijerom, gospodinom Ivom Sanaderom. Ta obveza sukladno članku 9. Zakona o strateškim robnim zalihama postojala je i ranije, ali nažalost tadašnje vlade su je zanemarivale što je dovelo do jednog potpuno konfuznog stanja, stanja u kojem je Ravnateljstvo za robne zalihe bilo neprekidan izvor afera, nestručnog i neodgovornog odnosa prema državnoj imovini što je prouzročilo značajne, negativne financijske efekte. Državno odvjetništvo i pravosuđe bili su zatrpani brojnim predmetima koji su ostavljali crnu mrlju ne samo na ravnateljstvu, nego i na svima onima koji su sa ravnateljstvom poslovali. Potraživanja su porasla na gotovo milijardu 300 milijuna kuna s neizvjesnom mogućnošću naplate istih. Promijenjeno je čak šest ravnatelja u četiri godine. konstantni su bili sukobi na relaciji nadležnih ministarstava. Karakterističan je bio loš i neprofesionalan odnos prema skladištarima. Niti izvješće stanju i upravljanju robnim zalihama nije bilo na sjednici Sabora do 2004. godine. Toga se treba prisjetiti i zato ono što je gospodin Koračević govorio u svojem izlaganju ne mogu podržat i ne može Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati jer do 2004. godine uopće nismo mogli niti raspravljati o ovakvom jednom izvješću. Naravno da takvo stanje u kojem je Vlada Republike Hrvatske u mandatu do 2004. godine potpuno zanemarila ulogu i značaj Ravnateljstva za robne zalihe. Unatoč alarmantnom stanju u spomenutom segmentu segmentu niti jedan se puta nije udostojala raspraviti izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama, a kamoli donijeti Bilancu strateških robnih zaliha. To nije moglo niti rezultirati drugačije nego potpuno poražavajuće. Na svu sreću, danas je stanje potpuno drugačije. Danas, što je razvidno i iz samog izvješća, Ravnateljstvo za robne zalihe svoje poslovanje bazira na odredbama Zakona o strateškim robnim zalihama, propisima važećim za proračun i proračunske korisnike te odlukama i zaključcima Vlade Republike Hrvatske. Ovakva praksa koja traje od 2004. godine rezultirala je time da u poslovanju robnim zalihama nema više nit jedne afere i da je Ravnateljstvo za robne zalihe sposobno izvršiti svaku zadaću koju pred njih stavi Vlada Republike Hrvatske. Smatramo bitnim naglasiti još jednu ulogu Ravnateljstva za robne zalihe koja dakako nije primarna, ali koja će imati svoj značaj dokle god ne profunkcioniraju tržni redovi u punom svom svjetlu i ne osigura se institucionalna pretpostavka za njihovo provođenje u praksi. Naime, radi se o intervencijskim aktivnostima na tržištu koje su neophodne uslijed određenih tržišnih poremećaja, a u cilju smirivanja i stabilizacije stanja odnosno uravnoteženja ponude i potražnje. Takvih je intervencija bilo i ranije, bit će ih i ubuduće i vjerojatno tijekom ove godine kada je u pitanju prije svega pšenica, a možda i kukuruz, dakle da bi se saniralo stanje odnosno poremećaj na tržištu kojeg trenutno imamo. Danas je Ravnateljstvo za robne zalihe u potpunosti osposobljeno za izvršavanje ovakvih zadaća, a iz izvješća je vidljivo kako raspolaže i potrebnim skladišnim kapacitetima, od kojih je jedan dio u vlasništvu države, dok je drugi dio osiguran temeljem ugovora o pravu korištenja. I što je veoma važno, smještena su širom Hrvatske na 82 lokacije. Također, iz izvješća se može zaključiti jedan kvalitetan i domaćinski odnos prema vlastitim skladišnim kapacitetima koji se najbolje može vidjeti kroz aktivnosti iznajmljivanja slobodnih prostora te na taj način ostvarivanja značajnih financijskih efekata. Za 2007. godinu 6,2 milijuna kuna. Za svaku je pohvalu činjenica što su uz inventurne komisije u godišnjem popisu državnih zaliha sudjelovali i predstavnici državnog inspektorata te ovlaštenici, ovlašteni službenici Ravnateljstva za robne zalihe koji su također tijekom godine obavljali redovite kontrole uskladištenih roba državnih robnih zaliha, a poglavito činjenica kako prilikom obavljenih kontrola i ovih aktivnosti nisu utvrđeni gotovo nikakvi ili potpuno zanemarivi manjkovi. Ovaj podatak govori o redu i disciplini svih sudionika uključenih u poslovanje sa robnim zalihama, što nažalost nije bio slučaj u razdoblju prije 2004. godine. Negdje u uvodnom dijelu sam napomenuo kako su državne robne zalihe od strateške važnosti za svaku zemlju, stoga mi iz Kluba Hrvatske demokratske zajednice želimo sve nas, a i hrvatsku javnost, prisjetiti na iznimno značajnu ulogu koju su odigrale Državne robne zalihe Republike Hrvatske tijekom i neposredno nakon Domovinskog rata odnosno za vrijeme mirne reintegracije u opskrbi stanovništva, u osiguranju sirovina i … /Govornik se ne razumije4./ … materijala za nesmetani rad privrede, u pomoći kod obrambenih aktivnosti, u smještaju izbjeglica i prognaniku, u financiranju sjetve i žetve na oslobođenim područjima itd., itd. Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama kao i njegovi financijski pokazatelji, ukazuju na izuzetno odgovoran i kvalitetan rad Vlade Republike Hrvatske i Ravnateljstva za robne zalihe, čemu u prilog ide niz pokazatelja i podataka, od kojih ću spomenuti samo neke. Ostvareni su prihodi u iznosu od 246,5 milijuna kuna, dok su ostvareni rashodi iznosili 211,7 milijuna kuna što znači kako je ostvaren višak prihoda na rashodima u iznosu od 34,8 milijuna kuna i bili su veći, znači ostvareni viškovi su bili veći gotovo 50% u odnosu na prethodnu godinu. Povećane su strateške robne zalihe u odnosu na prethodnu godinu odnosno 2006. godinu za 10,33%. I želim ovdje isto se referirati na ono što je rekao gospodin Koračević kako su robne zalihe smanjenje. Da, smanjene su ukupne robne zalihe što je dobro jer svrha Ravnateljstva nije da djeluje komercijalno na tržištu, ali su zato povećane strateške robne zalihe što je ustvari primarna svrha, o čemu sam govorio ranije, poslovanja i postojanja državnih robnih Povećani su prihodi za 150% u odnosu na 2006. godinu ili nominalno za 148,14 milijuna kuna i unatoč relativno višem rastu rashoda ostvaren je bolji financijski rezultat jer je rast prihoda nominalno viši za cca 8 milijuna kuna od nominalnog rasta rashodovne strane. Smanjene su obveze za 302 milijuna kuna, a dugoročna potraživanja za 166 milijuna kuna što je nastavak pozitivnog trenda iz prethodnih godina. Izvršeno je obnavljanje strateških robnih zaliha radi očuvanja kakvoće uskladištenih proizvoda. Obavljene su redovite kontrole ukupnih robnih zaliha prilikom kojih, još jednom ponavljam, nisu utvrđeni gotovo nikakvi manjkovi. Mislim da je još važno u ovom dijelu spomenuti kada su u pitanju dugoročna potraživanja koja su smanjenja za 16% u odnosu na prethodnu 2006. poslovnu godinu. Potrebno je prisjetiti se činjenice kako su ona sa stanjem 31. prosinca 2003. godine iznosila gotovo 1,3 milijarde kuna ili točno 1 milijardu 279 milijuna kuna, a njihova naplata bila je gotovo u potpunosti neizvjesna odnosno pod velikim upitnikom. Sa stanjem 31. prosinca 2007. godine ona su iznosila 874 milijuna kuna i što je najvažnije, danas su ta potraživanja kvalitetna jer su osigurana … /Govornik se ne razumije./ … i razložnim pravima, dakle njihova mogućnost naplate više nije pod upitnikom. Na koncu, i ovaj podatak govori o jasnoći ciljeva Vlade Republike Hrvatske koji su išli u pravcu normalizacije stanja upravljanja sa robnim zalihama i stvaranja pretpostavki za jedan kvalitetan i stručan rad Ravnateljstva za robne zalihe koji će biti u potpunosti sposobno reagirati u kriznim situacijama, iznaći kvalitetna rješenja za njihovo prevladavanje. Radi svega prethodno rečenog i potpore koju želimo uputiti Vladi Republike Hrvatske i Ravnateljstvu za robne zalihe u njihovom daljnjem, kvalitetnom i odgovornom radu na ovome polju, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice zajednice će prilikom glasovanja podržati Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2007. godinu s financijskim pokazateljima kojeg je Hrvatskom saboru dostavila Vlada Republike Hrvatske 4. rujna 2008. godine. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. I prvi je uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Ako barem 5 ispravka krivih navoda nakon moje rasprave ne bude, biti ću uvrijeđen, a vjerujem, a replika neće sigurno biti, ne iz vladajućih redova. Da li je, gospodine državni tajniče izvješće koje je došlo pred Hrvatski sabor istovjetno onome koje je Savjet za državne robne zalihe uputio Vladi? Da li ovo izvješće u sebi sadrži sve podatke, konstatacije i činjenice koje su u onom izvješću koje od strane robnih rezervi idu prema Vladi? Ili se radi o izvješću iz kojeg su izostavljeni neki dijelovi, podaci, usporedbe, napomene? To je moje prvo pitanje. I ovu raspravu ću raditi o izvještaju, ne o onome što u njemu piše, nego onome čega u njemu nema. Spominjete bilancu robnih rezervi koju je Vlada donijela 2004. godine, ponavljam 2004. Prema Prema toj bilanci koliko mora biti vrijednost robnih rezervi? Dakle, koja je vrijednost robnih rezerva predviđena u toj bilanci na godišnjem nivou? Koje stanje robnih rezervi bi moralo biti po bilanci koja vrijedi još i ove godine, ako se ne varam, zapravo siguran sam da vrijedi i za 2008. U svom izvješću, dakle spominje se i bilanca, spominje se 2004., ali ne piše što je Vlada utvrdila, koliko vrijednost tih robnih rezervi mora biti? U izvješću piše o financijskim rezultatima, da su prihodi ostvareni na nivou 246 milijuna, rashodi 211 milijuna. To je jako dobro, ali ne piše, odnosno vi ste danas u uvodu to rekli da ovaj višak prihoda nije ostao u robnim rezervama, nego je išao državni proračun preko riznice, Jer su robne rezerve u obavezi sav višak kojega ostvare uplaćivati u državni proračun i oni s tim raspolažu na indirektni način. Ne onda kad im zatreba, nego pod nekim drugim okolnostima do kojih ću doći. To su prihodi i rashodi ostvareni, a koliko su bili planirani? Dakle, ovaj put po prvi put je izostajala usporedba planirani prihodi, ostvareni prihodi, planirani rashodi, ostvareni rashodi. Nema usporedbe plan i ostvarenje. To je malo čudno jer je uobičajeno bilo da se daje komparacija plan i ostvarenje. Ovaj put toga nema. Nadalje, koliko su, gospodine državni tajniče ostvareni prihodi iz državnog proračuna za obnovu zaliha, kupnju nove zalihe? Onoj bilanci iz 2004. je planirano i predviđeno da država iz državnog proračuna godišnje izdvaja oko 30 milijuna kuna za nabavu nove robe za državne zalihe. U prosjeku 30, bilo je to i 40 i 20, ali negdje oko 30 milijuna kuna. Dakle, koliko je prošle godine iz državnog proračuna izdvojeno za zanavljanje robnih zaliha? Odgovor da se u robne zalihe iz svojih prihoda kupili dio robe nije zadovoljavajući jer je bilanca rekla da iz državnog proračuna svake godine trebamo izdvajati do 30 milijuna kuna kako bi došli na vrijednost robnih zaliha oko milijardu i 100 milijuna jer u bilanci vrijednost robnih zaliha potrebitim za one uvjete zašto ona postoji oko milijardu i 100. Taj iznos milijardu i 100 ili vrijednost robnih zaliha na nivo milijardu i 100 nije ostvaren ni '04., ni '05., ni '06., ni '08. kao niti ranijih godina 2000., 2001., Prihodi od prodaje roba i zaliha su 194 milijuna, rashodi za nabavu 44 milijuna, nabavu robe. Dakle, robne zalihe su isključivo iz svojih prihoda. Iz svojih prihoda kupovale robu koju ste vi čitali od jastuka do pelena u vrijednosti 44 milijuna, a da država ni jednu kunu u proračunu nije planirala, niti izdvojila, niti dala robnim zalihama da dođu barem na 50% bilanciranih potreba. U izvještaju se to ne spominje. Vrijednost robnih zaliha na stranici 8. strateške robne zalihe 199 milijuna i tržišne zalihe 19 milijuna. Kada to zbrojite to je 218 milijuna. Netko u svojoj raspravi reče da je to dobro. Kako to može biti dobro ako imamo robe u vrijednosti 218 milijuna, a trebalo bi biti milijardu 100? Kako je to dobro, ako robne zalihe nisu popunjene ni sa 50% planiranih u bilanci, a ako je bilanca kriva, hajmo ju mijenjati ili je potrebna ozbiljna rasprava o svrhi i strukturi robnih zaliha? Zakon kojega imamo i vrijeme i okolnosti nastajanja takvih robnih zaliha kakve danas Hrvatska ima ta su bila drugačija. Danas su posve drugačija. Čini mi se da je sazrijelo vrijeme da i Vlada na prijedlog ministarstva proanalizira i potpuno novu strategiju pripremi jer samo neispunjenje bilance vidljivo je da takve robne zalihe nisu potrebne. Dio robe se čuva u, ili dio planiranoga se čuva u robi, dio u novcu. To je dobro. U izvještaju nema usporedbe koliko je u robi, koliko u novcu i koja roba se čuva u robi, a koja u novcu? Nadam se da to nije državna tajna pa da je zbog toga izostavljeno iz ovog izvještaja? 2004. vrijednost robe u robnim rezervama bila je 649 milijuna. 2005. 530 milijuna. 2006. 400 milijuna, a u prošloj godini 218 milijuna. Pa ako je vrijednost robe koja se čuva u vlastitim skladištima i kod skladištara … /Govornik se ne razumije./ a bilanca predviđa oko milijardu i 100, to je još jedan dokaz da onda bilanca nije dobra. Ne znam zašto se inače bilanca spominje u izvještaju? Ne znam na temelju čega robne rezerve planiraju nabavu ako nije po toj bilanci jer ja mislim da je bilanca vodilja i za godišnje planove. I za iduću godinu će robne rezerve napraviti plan upravo sukladno toj bilanci. Ali oni su i prestali već planirati prihode iz proračuna jer 4 godine uzastopce iz proračuna za nabavu robe nisu dobili ni jedne lipe. Tako da su majstori u planiranju. Da bi ispunili plan znajući da iz proračuna neće dobiti novac. Znajući da u bilanci piše, ali znajući da Sabor prihvaća uporno državni proračun bez ijedne kune za robne rezerve. Onima kojima nije jasno da je moguće nepravilno poslovanje u robnim rezervama ali ne samo zbog robnih rezerva nego i onih koji su s druge strane, a to su kupci roba podsjećam da je 2004. otpis potraživanja bio 197 milijuna, 2005. 118 milijuna, 2006. 119 milijuna, prošle godine 45 milijuna ili pola milijarde za za ove 4 godine. Kako dolazi do tog otpisa potraživanja? Tako da se osnuje tvrtka koja se zove «Tuti fruti». Provjerite da li sam izmislio naziv, doista postoji tvrtka «Tuti fruti» koja vam je 2005. ostala dužna 8 i pol milijuna kuna. I nakon kupnje robe iz zaliha otišla je za 2 tjedna u stečaj i vi ste u prošloj godini morali otpisati ta potraživanja. A takvih «Tuti frutija», crknutih zeceva kak se sve nisu firme zvale je bilo ukupno za pola milijarde. I sad mi nemojte reći da nije kazneno djelo od strane vlasnika ili dioničara ili osnivača tog poduzeća koji je osnovao tvrtku samo uz namjeru da posluje iz robnih rezervama, da kupi robu, preproda i onda ode u stečaj. I završno sljedeće. Robne rezerve su izvršavale odluke Vlade, a jedna takva odluka je bila da se dalo 200 tona kukuruza za hranjenje životinja na Brijunima. Da li doista hrvatske robne rezerve postoje zato da hranimo životinje na Brijunima? Da li je doista moguće da drugačije ne znamo organizirati prehranu tih životinja nego svake godine dajemo kukuruz i robnih rezerva. Imate li sjena možda u robnim rezervama? Pa dajte i to sjeno maknite iz robnih rezerva i pošaljite na Brijune da životinje ne budu gladne. Vlada je dala i odluku 4. listopada 2007. o posudbi pšenice iz robnih rezerva s rokom povrata 31. kolovoz 2008. 4. listopad 2007., rok povrata 31. kolovoz 2008. kraju, vrijeme vam je isteklo./ … Koja su to poduzeća, zašto ih nema u izvještaju, u onom dijelu izvještaja koje je išlo prema Vladi i toga je bilo. Prema tome to su dijelovi onog izvještaja koje je Savjet za robne rezerve prihvatio, a kad je Vlada izvještaj slala prema Saboru naprosto su te stranice izostale. Hvala lijepa. Imamo dva ispravka netočnog navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. **Filipović, Krešo (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Gospodin Lesar je rekao u ovoj raspravi kako je netko rekao u Saboru da je dobro da se strateške robne zalihe smanjuju. To nije točno. Ja sam osobno govorio na tu temu i rekao sam da je dobar trend da strateške robne zalihe rastu a da je isto tako dobro što se komercijalni dio roba znači tržišni dio roba smanjuje. To je dobro za državu. Državi nije interes držati komercijalni dio roba u skladištu i zato plaćati velike troškove nego se toga dijela robe treba riješiti. Bitno je da rastu strateške robne zalihe i to je dobar trend jer treba razlikovati znači strateške robne zalihe od tržišnih robnih zaliha. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović, ispravak netočnog navoda. Izvolite. apsolutno netočno ali zato izuzetno tendenciozno rekao da je nekakva firma tipa «Tuti fruti» osnovana 2005. 2005. godine. Takove firme osnivane su prije 2004. godine. Dakle godine prije tog, a upravo 2004. i pete smo rješavali takove firme na taj način da smo ih ili tužili ukoliko nisu otišli u stečaj. Firme koje su … /Govornik se ne razumije./ … pšenicu 2004., pete, šeste morale su imati garanciju za razliku od «Tuti fruti» firma i firmi iz vašeg vremena. Hvala. Zahvaljujem. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Prije toga vas obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od minuta u 16 sati i 7 minuta. Uvaženi zastupnik Ante Kulušić nastavlja raspravu pojedinačno. Izvolite. Izvješće o državnim robnim zalihama u 2007. godini detaljno prikazuje kretanje prodaje i nabave robnih zaliha, strukturu i vrijednost robnih zaliha, stanje potraživanja i obaveza te mehanizme nadzora koji su tijekom 2007. godine bili organizirani. Kontrolu roba redovito provode predstavnici Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, inspektori Državnog inspektorata. Tako osiguravaju zaštitu i očuvanje robnih zaliha. Strateške robne zalihe čine osnovni poljoprivredni, prehrambeni i neprehrambeni proizvodi koji su nužno potrebni za život ljudi, naftni derivati te materijali i sirovine potrebni za proizvodnji osobito ako imaju značaj za obranu zemlje i zbrinjavanje stanovništva u slučaju velikih prirodnih nezgoda, tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa. U 2007. godini stanje strateških robnih zaliha povećalo se za 10% u odnosu na 2006. godinu. Obaveze se smanjuju, prihodi u proračunu redovito osiguravaju i znatno povećavaju, strateške zalihe obnavljaju te možemo konstatirati da se zalihama kvalitetno upravlja. S obzirom na detaljne informacije dane u izvješću o najvažnijim poslovnim događajima, o kretanju i stanju robnih zaliha možemo biti zadovoljni i izvješće podržati. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Iz izvješća o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2007. vidimo da je financijski rezultat pozitivan. Dakle razlika između prihoda i rashoda iznosi 35 milijuna kuna i čak je nešto taj rezultat povoljniji nego u 2006. godini kada je ta razlika dakle pozitivna iznosila 27 milijuna kuna. Međutim ono što je daleko važnije od ovog financijskog rezultata poslovanja jesu kretanja u strukturi imovine a koja su vidljiva upravo iz strukture potraživanja. Naime kad se pogleda struktura tih potraživanja vidi se da u 2006. godini dominantnu stavku uz potraživanje od kupaca čine vlasnički ulozi u društvima. Oni iznose 242 milijuna kuna. U 2007. godini vlasnički ulozi postaju minorna stavka ali su zato dionice i udjeli u glavnici povećani iz 90 milijuna kuna koliko su iznosili u 2006. godini čak na 325 milijuna ili preko 3,6 puta. Tako da su s udjelom od gotovo 40% ili da budem preciznija 37% dionice i udjeli u glavnici krajem 2007. postali apsolutno najveća pojedinačna stavka u ukupnim potraživanjima. vlasnički udjeli iz 2006. zamijenjeni su zapravo u 2007. godini dakle dionicama i udjelima u glavnici i sve to zapravo upućuje na zaključak da Ravnateljstvo za robne zalihe u posljednje vrijeme, dakle u ove dvije godine koje su predmet izvješća ima sve izrazitije teškoće i probleme oko naplate svojih potraživanja, odnosno da je prisiljeno sve češće i u sve većem obimu svoja potraživanja konvertirati u dionice i udjele u društvima svojim dužnicima i sve to jasno uz blagoslov Vlade, tj. u skladu sa zaključcima Vlade o financijskim konsolidacijama društava i pretvaranju kako se ovdje u izvješću kaže dospjelog i nedospjelog potraživanja Ravnateljstva u vlasnički ulog i obavijesti Središnje depozitarne agencije o broju i vrijednosti dionica. Ogromne svote potraživanja su otpisivane posljednjih godina, o čemu je vrlo iscrpno govorio i moj prethodnik kolega kolega Lesar, a i kolega Koračević iz kluba HNS-a. Ja neću puno više pričati o ovome ali ću biti slobodna postaviti nekoliko pitanja državnom tajniku. Prvo je pitanje koja su to trgovačka društva u kojima su izvršene financijske konsolidacije po nalogu Vlade. Nadalje pitam, jesu li te financijske konsolidacije učinjene na uštrb državnih robnih zaliha, naročito onog dijela kojeg čine strateške robne zalihe, odnosno da li se ovakvim postupanjem u određenoj mjeri ne dezavuira osnovna funkcija i sadržaj institucije Državnih robnih zaliha, a to je osiguranje strateških zaliha hrane, naftnih derivata, materijala i sirovina potrebnih za život građana i proizvodnju u uvjetima ratnog stanja ili u slučaju velikih prirodnih nepogoda i ekoloških katastrofa. Što će nam naime ne daj Bože da se dogodi rat ili prirodna katastrofa ili neka druga krizna situacija. Dakle, što će nam dionice i udjeli u glavnici kad nam treba hrana, kad nam trebaju šatori, agregati, kad nam treba nafta. I moje posljednje pitanje što se poduzima u cilju naplate potraživanja, odnosno kolika je vjerojatnost naplate 10 milijuna kuna prijavljenih u dvama stečajnim postupcima o kojima je riječ u ovom izvješću. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Kad govorimo o ovom Izvješću meni se nakon što sam ga pročitao nameću dva osnovna zaključka, a prvo je da se robnim zalihama od 2007. upravljalo manirom lošeg gospodara. oni koji se bave ekonomijom znaju što to znači, a ponovit ću još jednom. Upravljalo se manirom lošeg gospodara. I drugo, da je izvješće nepotpuno. U nekim dijelovima izaziva i u sumnju u korektnost provedbe, odnosno postupaka koje su se odvijale unutar samog ravnateljstva i unutar robnih zaliha koje su popisivane. Zbog čega, evo pokušat ću u nekoliko rečenica reći zbog čega to mislim i prvo mislim da je u Izvješću najviše se spominje, znači odluke Vlade koje čini mi se mada je to ne oslobađa odgovornosti su bile pripremljene na loš način i pripremljene su način da su donijele štetu i Hrvatskoj, a i samim robnim zalihama. Zbog čega mislim da su neki podaci gotovo nevjerojatni. Vi znate što znači popis imovine. Mnogi od vas ste to radili tijekom svojih nekih poslovnih godina i nevjerojatno mi je da u cijelom sustavu to je jedan podatak koji bi mogao ući u anale, pa čak i pozitivnih rekorda. Nađen je manjak od 6kn u sustavu koji broji stotine milijuna Sada mi možemo to prihvatiti i reći da to je savršeno ili s druge strane možemo postaviti pitanje da li je popis odrađen na kvalitetan i korektan način. Da li to održava stvarno stanje ili je napravljeno pro forme da se odradi ono što se odraditi mora. S druge strane, ja ću se složiti sa kolegom Filipovićem da treba smanjivati udio robnih zaliha kada govorimo o zalihama vezanim za tržišne zalihe. Treba povećavati udio strateških robnih zaliha, a zbog čega vidi se iz ovog Izvješća. Država ne može ili ne želi ili na kraju krajeva nema adekvatno osposobljene ljude da upravlja sa tržišnim zalihama. Jer da tome nije tako u prošloj godini ne bi napravili prodaju ovolike količine pšenice i direktno napravili štetu što je kolega Podnar govorio državnom proračunu ili državi, pardon kolega Bodakoš je govorio, napravili štetu da prodamo stotinu milijuna, odnosno stotinu tisuća tona pšenice po cijeni koja je u nekoliko mjeseci narasla za kunu. To je stotinu milijuna kuna što je direktno štete tu napravljeno i zbog toga se slažem sa kolegom Filipovićem da država u ovakvoj situaciji bi bilo dobro da ne upravlja sa tržišnim zalihama. Bolje joj je to oduzeti i zato podržavam da se taj dio i dalje smanjuje. S druge strane kada govorimo o toj prodaji meni je gotovo nevjerojatno da je netko uopće predložio takvu odluku u situaciji kada je suša i kada se zna da će cijena pšenice rasti, da je predložio da se prodaje, pogotovo da se prodaje u izvoz. Još da se prodaje na hrvatskom tržištu bih razumio, jer na taj način možemo utjecati na neke na neke korekcije cijena u Hrvatskoj od kojih bi imali koristi hrvatski građani. Ali prodavati na ovaj način cijene, prodavati pšenicu u izvoz je mislim nedopustivo. Kako da se vidi da je konkretno prodano 156000 tona pšenice? Vrlo mi je teško reći po kojoj cijeni i volio bih da postoji taj podatak. Zbog toga mislim da je ovo Izvješće nepotpuno i da je trebalo dati i taj podatak da vidimo po kojoj cijeni i u kojem periodu je ta pšenica prodavana,

kvalitetnije upravljati. Znači, da postoji podatak da vidimo točno cijenu u kojem trenutku je prodano u izvoz stotinu tisuća tona i da možemo onda realno razgovarati o tome kolika je šteta državnom proračunu u prošloj godini napravljena na taj način. A da smo recimo tu pšenicu prodali ove godine na domaćem tržištu možda bi cijene prehrambenih proizvoda bile manje, možda bi cijena kruha bila manja. Jer kao što znamo u protekloj godini zadnji podatak iz 8. mjeseca inflacija je iznosila 8,4% od čega je udio u toj inflaciji 52% prehrambenih proizvoda i to su te mjere i strategije koje bi efikasna Vlada morala imati kako bi se borila sa inflacijom, a ne formirati Povjerenstvo za praćenje cijena itd. To su mjere koje možemo napraviti i omogućiti svojim građanima a imaju kvalitetniji kvalitetniji život, odnosno da ih je manje pogodila inflacija koja je na djelu ove godine. Na kraju rekao bih da nisam zadovoljan u izvješću kako se upravlja imovinom, jer je vidljivo da je u slučaju određenih nekretnina, odnosno konkretno podnih skladišta ili spremnika nafte iskorišteno 34% odnosno spremnika nafte 33% zbog toga ili da nisu adekvatni svrsi ili da su neiskorišteni zbog toga šta nisu opremljeni, moralo bi se u njih ulagati itd. i svi smo svjesni koliko ta imovina vrijedi i šta bi trebalo sa tom imovinom napraviti da se ona stavi u funkciju. Mislim da bi ravnateljstvo, a na kraju krajeva ministarstvo i Vlada morala napraviti nešto da imovina tako velike vrijednosti ne stoji neiskorištena i na kraju krajeva da svakim danom vjerojatno onda i propada ako se u nju ne ulaže. I na kraju htio bih reći da u ovom izvješću dominira rečenica odlukom Vlade, odlukom Vlade je ovo napravljeno, odlukom Vlade je ono napravljeno. Imam osjećaj da čak i ljudi koji su pripremali ovo izvješće nisu uvjereni u neke stvari da su korektno napravljene pa se na neki način pokrivaju odlukama Vlade zbog toga što nitko ja sam uvjeren, ne može opravdati ovakav način raspolaganja u prošloj godini robnim zalihama, konkretno opet mislim tu na pšenicu. I zbog toga na kraju ne mogu podržati ovo izvješće i nadam se da ćemo, nisu isprike ovo da li smo mi prije tri godine ili četiri ili šest ili osam imali ovakvu situaciju pa evo sada je situacija puno bolja, tada nije bilo robe niti tamo gdje je bila zavedena, to me ne zadovoljava. Ja želim vidjeti da se sa imovinom Republike Hrvatske upravlja na kvalitetan način bez obzira šta je bilo prije 15 godina, prije 7, prije 3 ili prije 2. Ono šta želim je da dobijemo relevantan podatak, da smo uvjereni u to da se sa imovinom upravlja dobro, a ovo izvješće mi govori upravo suprotno. Samo u ovim konkretno robnim zalihama Republike Hrvatske u 2007. se nije upravljalo i završit ću s tim, manirom dobrog gospodarstvenika nego manirom lošeg gospodarstvenika. Hvala lijepo.

kolegu Marasa ispravio u njegovoj tvrdnji da su robne zalihe upravo ovo što je zadnje rekao, poslovale manirom lošeg gospodarstvenika. Ja upravo mislim suprotno i to sam izrekao u svom izlaganju, da je Ravnateljstvo za robne zalihe u 2007. godini poslovalo manirom dobrog gospodarstvenika, a tome ide u prilog niz pokazatelja pokazatelja o poslovanju i o ostvarenom višu prihoda i o smanjenju sumnjivih i spornih potraživanja u odnosu na prethodno razdoblje i u povećanju prihoda itd. dobrih gospodarstvenika. A isto tako kada govorimo o komercijalnim robnim zalihama, država će uvijek, vi ste rekli da država ne treba se time baviti. Država će se baviti intervencijama na tržištu, ali će to raditi druge institucije i raditi će po drugim modelima koji su propisani znači tržnim, koji će biti propisani Međutim država ponekad mora intervenirati na tržištu. U tim poslovima ona možda nešto financijski izgubi, o tome možemo razgovarati da li je potrefljen, da li je termin bio dobar za prodaju pšenice iz robnih Međutim nije svrha intervencije da država na tom poslu zaradi nego da spasi gospodarstvo Republike Hrvatske jer bi štete bile znatno veće da to država, bile bi štete znatno veće i efekti tih šteta bi bili znatno veći da država nije intervenirala. Hvala lijepa. Hvala lijepa. I drugi ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Pa evo kolega Maras netočno navodi i veli, postoje skladišta neiskorištena, a država prodaje pšenicu. Naime skladišta postoje, ali ne postoje silosi. Veći dio pšenice smješta se u najmljene silose, plaća se za tu pšenicu plaća se možemo to nazvati ležarina ili kako god hoćemo, dakle plaća se čuvanje te pšenice. A drugo, vidim da kolega Maras također krivo navodi, država ovo, država ono tamo prodaje. Naime treba shvatiti na koji način robne zalihe otkupljuju pšenicu. Država posuđuje novac robnim zalihama koje moraju vratiti taj novac. U tome je stvar. Prema tome, moraju prodati u određeno vrijeme i pored toga mnogi privatnici su otkupili ogromne količine pšenice i prodali u isto vrijeme kad i robne zalihe tu pšenicu. Prema tome očito da nije došlo do, da su oni onda gubitnici veliki što sumnjam baš da su napravili namjerno. Hvala. I zadnja pojedinačna rasprava, uvaženi zastupnik Dragan Vukić. **Vukić, Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Danas imamo Izvješće o stanju i upravljanju s robnim zalihama za 2007. godinu. To izvješće je kvalitetno i transparentno, a poslovanje s državnim zalihama odvijalo se sukladno propisima za proračun i proračunske korisnike, Zakonom o strateškim robnim zalihama te odlukama i zaključcima Vlade Republike Hrvatske. Potrebno je napomenuti da je Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2007. godinu prihodi za posebne namjene i prihodi od prodaje nefinancijske imovine Ravnateljstva za robne zalihe uključeni su u državni proračun kao i izdaci koji se podmiruju iz njih. Važne karakteristike poslovanja državnih robnih zaliha tijekom 2007. godine su povećanje prihoda poslovanja. Naime, ostvareni su prihodi u iznosu od 246 milijuna kuna, dok su rashodi isto bili u isto vrijeme 211 milijuna kuna što će reći da je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 35 milijuna kuna. Uplaćeni su prihodi ostvareni iz poslovanja s državnim robnim zalihama na jedinstveni račun Državne riznice. Povećani su prihodi od prodaje nefinancijske imovine. Smanjena su dugoročna potraživanja. Vidljivo je povećanje potraživanja za dionice i udjele u glavnici koja se odnose na potraživanja na temelju zaključaka Vlade Republike Hrvatske o financijskim konsolidacijama konsolidacijama trgovačkih društava i pretvaranja dospjelog i nedospjelog potraživanja ravnateljstva u vlasnički ulog i obavijesti Središnje depozitarne agencije o broju i vrijednosti dionica. Smanjene su obaveze za 302 milijuna kuna, a dugoročna potraživanja za 166 milijuna kuna što govori o jednom pozitivnom trendu. Smanjeni su rashodi poslovanja, povećane su strateške robne zalihe u odnosu na prethodnu 2006. godinu za 10%, iako su smanjene ukupne vrijednosti robnih zaliha. Posebno je potrebno istaći provođenje redovitih kontrola državnih robnih zaliha od strane predstavnika ministarstva, kao i ravnateljstva za robne zalihe i inspektora državnog Te kontrole su ukazale na to da nije bilo nepravilnosti u radu. Iz izvješća je vidljivo da se u oblasti robnih zaliha uvelo reda što nije bio slučaj u nekom ranijem vremenu s početka ovog stoljeća. Zato treba zahvaliti Vladi Republike Hrvatske, ministarstvu i ravnateljstvu, a najbolji način je podržati ovo izvješće što ću i učiniti. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, to je uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Evo kolega Vukić, vi ste u svom izlaganju rekli na početku da je izvješće transparentno. ja ne znam ako jedna od većih stavaka u izvješću koja ovdje piše, znači da se prodala određeni dio robnih zaliha za vrijednosti 200 milijuna kuna, otprilike 156 tisuća tona Ne znam kako je izvješće transparentno ako ne piše pod kojim uvjetima, kada i zbog čega je to prodano. To ne piše. Znači nema govora o nikakvoj transparentnosti. Ja bih volio to znati i sada najavljujem da ću kao zastupnik ostaviti postaviti zastupničko pitanje ministru gospodarstva da vidimo kada je u kojem trenutku prošle godine, po kojoj cijeni prodano tih 156 tisuća tona pšenice, ne misleći pri tome što je rekao kolega Filipović Filipović da je problem u tome ako se interveniralo na domaćem tržištu, nego je problem u tome što se to prodalo u izvoz. 100 tisuća tona pšenice smo prodali u izvoz i na tome izgubili sigurno više od 100 milijuna kuna. To ja želim reći i zato mislim da izvješće nije transparentno i da se nije upravljalo na način na koji se trebalo upravljati sa zalihama. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Dragan Vukić. Izvolite. **Vukić, Dragan (HDZ)** Uvaženi kolega Maras, u izvješću koje smo mi dobili i za koje sam ja rekao da je transparentno i dalje ponavljam da je ono transparentno za razliku od vremena kada ovakva izvješća nisu dolazila u Sabor. Ovo što ste vi pitali, ja vjerujem da ljudi iz ravnateljstva robnih zaliha imaju odgovor na vaše pitanje, ali stojim kod toga da je izvješće i kvalitetno i transparentno, i da za razliku od vremena kada uopće nije dolazilo u Sabor, znači u vremenu od 2001. do 2003. je puno bolje već bolje već ovo izvješće koje imamo za razliku od tog vremena kad nismo imali nikakvo izvješće. Hvala lijepo. **Jarnjak, Želi li predstavnik Vlade zaključnu riječ, nekoliko riječi? Da. Uvaženi Miljenko Pavlaković držani tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo uvaženi zastupnice i uvaženi zastupnici ja vam se zahvaljujem svim klubovima i svim zastupnicima na vašoj raspravi, a također i svim odborima koji su dali jednoglasnu potporu izvješću o stanju u robnim zalihama. Nakon vaših rasprava ja ću pokušati sažeti i obuhvatiti sve odgovore koje ste i zatražili. Mislim da trebamo reći kao prvenstveno da ovo izvješće koje ste vi dobili da je istinito, točno i egzaktno. Da niti jedan podatak nije friziran i nitko ne baraće s drugačijim podacima, nego što baraćujete vi kao saborski zastupnici Hrvatskog sabora. A isto tako moram naglasiti sa ponosom da u robnim zalihama od 2004. godine pa do dana danas nema niti jedne afere, a to ste svjedoci svi vi, afera nema, a upravo afera nema iz razloga na način s kojima se posluje u robnim zalihama. Za sve nepravilnosti i za sva potraživanja, za sve nepravilnosti su pokrenuti postupci koji su uočene i u dnevnom poslu stručnim osobama u robnim zalihama koji vode brigu o tome, takvi postupci se i pokreću. Ali kada govorimo kronološki od onoga što ste tražili, vezano za otpis dugovanja, činjenica je da je otpis dugovanja cca 500 milijuna kuna u periodu od 2004. pa do 2007. godine. A zašto je došlo do takvog otpisa? Trebamo naglasiti da Vlada Republike Hrvatske u tom periodu nije izvršila niti jedan otpis. Ti otpisi nisu sa strane Vlade Republike Hrvatske, već ti otpisi su sa činjenica strane suda i to upravo zbog postupaka koji su vršeni sa strane robnih zaliha, odnosno sa strane Vlade Republike Hrvatske u periodu od 2000. do 2003. godine, tako da ukupno je pokrenut postupak što je točno u 2000. godini 239 postupaka, u 2001. godini 100 postupaka, u 2002. godini 59 postupaka, u 2003. godini 60 postupaka, što je dovelo do stečaja likvidacije i nešto kaznenih postupaka u tom periodu, a otpisi od 2004. do 2007. godine su upravo refleksije na toga na tim postupcima da je sud riješio riješio postupke na način na koji je riješio i pokrenuli su stečaje i likvidacije, pa nije bilo više moguće doći do potraživanja koja su tu bila potrebna. Ja također trebam naglasiti ovdje da govorimo o izvješću od 2007. godini ali kada smo već išli se vraćati nazad u period od 2004. do 2007. mada je ovaj cijenjeni dom i prošlu godinu imao jedno ovakvo izvješće trebamo ukazati da je promet od 2004. pa do 2007. godine sa strane državnih robnih zaliha, da su prihodi iznosili nešto više od 990 milijuna kuna a ukupni rashodi nešto više od 912 milijuna kuna. A u svem tom periodu sa ovakvim prometom ja napominjem afera nema i svjesni smo činjenice da time robne zalihe se ponašaju kao dobar gospodar i čuvaju svoju imovinu i ono poslovanje koje ide kroz tih transakcija. Kada govorimo o tome da je stanje sa 31.12. jasno da je to inventura koja slijedi krajem godine. No međutim, kroz cijelu godinu kroz svih dvanaest mjeseci kod svih skladištara vrše se kontrole i sa strane zaposlenika u Ministarstvu gospodarstva odnosno u robnim zalihama kako i Državnog inspektorata. Ono što je bilo rečeno da nisu provjereni svi skladištari ja moram konstatirati da jedini skladištari koji nisu provjereni to su vlastiti skladištari. Znači, onaj skladišni prostor koji je dijelom u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno robnih zaliha ne da nisu provjereni nego su kontrole što sam i naglasio išlo permanentno tijekom cijele godine. I jedan dio što nije išlo kao završna bilanca znači sa 31.12. to je stanje nafte i naftnih derivata gdje se prepustilo naftnoj tvrtci INA da iščita stanje naftne bilance u robnim zalihama u tom trenutku. Mislim da jedno takvo objašnjenje mora biti prihvatljivo jer se vidjelo da kod svih skladištara koji nisu u vlasništvu robnih zaliha normalna inventura se radi krajem godine sa 31.12. Također tu treba naglasiti da kod onih roba koje se obnavljaju, da tu također vodi se evidencija kroz svih dvanaest mjeseci a ne samo sa inventurom 31.12., znači koncem godine. Nadalje, što se tiče pšenice i ono što se govorilo o utjecaju na tržište i cijene mislim da u ovom izvješću koje imate napominjem da je to izvješće za 2007. godinu. U 2007. godini bilo je dovoljno pšenice od žetve iz te godine a ovo o suši nije bilo u toj godini već je upravo tržni višak procijenjen i od strane robnih zaliha i nadležnog ministarstva, znači Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvitka ondašnjem je utvrdilo upravo tržni višak od 250 tisuća tona pšenice koje je u tom trenutku bilo i robne zalihe u svojim bilancama također je imalo pšenice prema bilančnom stanju koje je zadovoljavalo u 2007. godini. Zašto se išlo na otkup jasna je činjenica u tom trenutku bila da se poboljša vanjsko-trgovinska bilanca, napominjem konstantno, u 2007. godini jer u tom trenutku stanje je bilo 80% popunjenosti pšenicom u robnim zalihama. A što se tiče ukupnog stanja prema inventurama točno je da nije falila niti jedna lipa pa ja ću se usuditi reći temeljem toga niti jedan gram pšenice, afera ne znam kakvih bijelih miševa ili vrabaca nije bilo. Počeo sam ovu završnu riječ s time da je ovo što Hrvatski sabor dobije je izvješće o radu i što je jedino izvješće koje izlazi van kao takvo, drugih izvješća nema. Činjenica je da detaljnije izvješće dobiva Vlada Republike Hrvatske s obzirom da je i nadležnost to je godišnji obračun koji prima Vlada Republike Hrvatske s obzirom da je nadležnost robnih zaliha odnosno Ministarstva gospodarstva prema Vladi Republike Hrvatske. Točno je da su svi prihodi na jedinstvenom računu i to na računu Državne riznice. Ja sada neću zamarati cijenjeni dom o funkcioniranju Državne riznice, ja ga smatram osobno dakako vrlo pozitivnim i tako posluju i robne zalihe preko jedinstvenog računa Državne Državne riznice a način funkcioniranja riznice je takav da na posebnom kontu su sredstva izdvojena za robne zalihe i ta sredstva koja jesu tamo pripadaju isključivo robnim zalihama. U 2007. godini sredstva koja su dobivena za kupnju strateških robnih zaliha od strane proračuna Republike Hrvatske iznosila su 51 milijun kuna, nije točno da sredstva u proračunu za 2007. godinu nisu bila predviđena već su iznosila 51 milijun kuna. Također vama za informaciju, u 2008. godini ta sredstva iznose 100 milijuna kuna, tako da i prošlu godinu a dakako i ovu tekuću državni proračun je osigurao sredstva u navedenim iznosima. To stanje se i vidi jer ono što smo napomenuli da to čini da je stanje sa 31.12.2007. godine kao višak bilo 85,2 milijuna kuna. Pokušavam još samo evo sagledati daljnja pitanja koja ste vi postavili. Točno je da će se u tijeku iduće godine, znači sa strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva a time i robnih zaliha da se razmotri prijedlog i Zakona o robnim zalihama a tako i bilanca. Činjenica je da sa bilancom trebamo vidjeti i utvrditi onakvu bilancu koja je potrebna Republici Hrvatskoj u ovom trenutku. Nadalje, ja moram konstatirati da robne zalihe su spremne reagirati u svim situacijama i u ovom trenutku sa robama koje su nama na raspolaganju i nema bojazni da takovih intervencija će izostati ne daj Bog zatrebalo pod onim uvjetima što stoji o Zakonu o državnim, strateškim robnim zalihama. Što se tiče samih potraživanja u vidu dionica i udjela vidljivo je povećanje potraživanja za dionice i udjele u glavnicama, u glavnici koje se odnosi na potraživanje na temelju zaključaka Vlade Republike Hrvatske o financijskim, konsolidacijskim, konsolidaciji trgovačkih društava i pretvaranje dospjelih i nedospjelih potraživanja ravnateljstva u vlasnički ulog. I obavijesti Središnje depozitarne agencije o broju i vrijednosti dionica. Te tvrtke s kojima je, s kojima zaključnima Vlada Republike Hrvatske to učinila su kvalitetne tvrtke i to su kvalitetna potraživanja. To je na primjer Petrokemija Kutina u iznosu od 234 milijuna kuna, Slavonija nova Županja 24 milijuna kuna, Dalmacija vino Split 7 milijuna kuna, IPK Osijek 59 milijuna kuna kao i potraživanja za robu u zamjenu u iznosu od 21,3 milijuna kuna koje se odnosi na dane zajmove kukuruza i pšenice radi obnavljanja sukladno odlucima Vlade Republike Hrvatske. U iskazanim potraživanjima od kupaca po cesijama i za zatezne kamate nalaze se i potraživanja koja su osigurana … /Govornik se ne razumije./ … pravom na nekretninama ili fiducijom. Ja ću vam nabrojiti par tvrtki sa kojima je to učinjeno. Znači to je, daje jednu garanciju upravo potraživanjima da imamo sigurnost da sredstva će A to je Nama Zagreb u iznosu od 123 milijuna kuna, DIZ Tehnoprom Zagreb 13 milijuna kuna, Premir 400 milijuna kuna i ZADOM Zagreb 13 milijuna kuna i Time smo upravo željeli osigurati sva buduća potraživanja robnih zaliha i na kvalitetni način imati sigurnost da neće ubuduće dolaziti do otpisivanja nekih spornih potraživanja. Evo na kraju ja se nadam da sam odgovorio manje-više cijenjeni zastupnici na sva vaša pitanja koje ste ovdje postavili. Ja se ispričavam ako mi je nešto promaklo. Još jednom se zahvaljujem svim odborima koji su dali jednoglasnu potporu ovom izvješću i svima klubovima i vama na vašoj raspravi. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Dva kratka ispravka. Prvo nijedno otpis potraživanja nije bio temeljem odluke Vlade. Provjerite, peta ili šesta odlukom Vlade. «Koka» Varaždin, koliko milijuna ste otpisali odlukom Vlade? 20 milijuna kuna. Sud ne vrši otpis potraživanja. To je odluka Vlade. Sud samo zatvara stečajni postupak. I drugo, izvještaj nije potpuno. Rekli ste da je potpuno. Pokažite mi svoj primjerak, možda vi imate ali u našem primjerku nema onih 45 milijuna otpisanih potraživanja. Nije potpuno gospodine državni tajniče. Zahvaljujem i zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti za glasovanje o toj točci.